Mødet er åbnet. Kristian Jensen (V) har meddelt mig, at han nedlægger sit hverv som medlem af Folketinget pr. 31. marts 2021. Fra medlem af Folketinget Mette Abildgaard (KF) der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 29. marts 2021 atter kan give møde i Tinget. Egil Hulgaards hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Eva Flyvholm (EL), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 1. april 2021 atter kan give møde i Tinget. Bruno Jerups hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Så kan jeg meddele, at Finansudvalget har afgivet: Betænkning og indstilling vedrørende den af Statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2019. (Beslutningsforslag nr. 284). Betænkningen og indstillingen vil fremgå af folketingstidende.dk. Medlemmer af Folketinget Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at trække følgende beslutningsforslag tilbage: Forslag til folketingsbeslutning om en forsøgsordning med frilandsbyer. (Beslutningsforslag nr. 270). Ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag?

Så foreslår jeg, at lovforslaget går direkte til videre til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Kl. 13:02 Meddelelser fra formanden Første næstformand (Karen i den mellemliggende periode bede alle medlemmer, som er i salen, om at forlade salen, sådan at der kan blive gjort klar her i pausen til det næste møde. Mødet er hævet.